Kolegice i kolege nastavljamo sa radom. Pred nama je: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.BR.874.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 Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Drago mi je što evo sam ovdje danas sa vama da vam obrazložim u biti potrebu i ono što je Vlada predložila i radi se o zajmu međunarodnom RH 20 milijuna eura koji će omogućiti pokretanje jednog fonda za male tvrtke kako bi prošli bezbolnije kroz određene probleme kapitalizacije koje sigurno hrvatske tvrtke a pogotovo male u ovom trenutku imaju. Na početku da vam evo kako bi shvatili potrebu za kapitalizacijom koja se u ovom trenutku u Hrvatskoj malim tvrtkama, koja se pred male tvrtke postavlja pročitat ću vam jednu analizu vezanu za cjelokupni sektor inovativnih malih tvrtki u RH. Znači prošlogodišnji spektakularan financijski rezultat koji su ostvarila mala hrvatska poduzeća gotovo je prošao nezamijećen od javnosti. Njih gotovo 100 tisuća koji zapošljavaju oko 432 tisuće ljudi ostvarila su rast prihoda od prodaje za 9,4% i broja zaposlenih za oko 16 tisuća. Prihod od izvoza rastao im je brže od ukupnog prihoda. Mali gubitaši smanjili su ukupan gubitak za gotovo milijardu kuna a dobitaši su povećali dobit za gotovo 3 milijarde. Brojke zvuče gotovo nevjerojatno međutim možda se iza njih kriju neke propuštene prigode. Male tvrtke imaju malo kapitala što može ograničiti njihov rast a time i rast nacionalnog gospodarstva. Vječito se postavlja pitanje kako malim poduzećima osigurati kapital za rast? Kada mala tvrtka izmisli dobar proizvod ili uslugu ili uoči dobru prigodu na novom tržištu ta šansa je čimbenik potencijala koliko i rizika. Poslovni iskorak traži ulaganja, ulaganja su dugoročna a tvrtke u pravilu nemaju dovoljno vlastiti sredstava i dobiti za financiranje velikih iskoraka. Zbog toga postoji opasnost da male tvrtke propuste velike prigode. Banke im ne mogu biti glavni oslonac u rješavanju tog problema, banke za dugoročne kredite traže dobra osiguranja jer najvećim djelom ne riskiraju svoj novac nego novac štediša, banke traži da dužnik ima kapital ili onaj u firmi kod kojega kod malih u pravilu nema dovoljno, ili neki kapital u vidu privatne imovine vlasnika. Zato je čest slučaj da vlasnik male tvrtke ponudi privatnu nekretninu kako zalog za bankarski kredit vlastitom poduzeću, ali to nije dobro rješenje. Riskirajući osobnu imovinu vlasnik će imati manju sklonost riziku i vjerojatno propustiti neke poslovne prilike. Rizik će biti manji, ali će i rast biti sporiji nego što bi bio da postoji neko drugo rješenje. Kakvo bi to rješenje moglo biti? U Hrvatskoj posluju alternativni fondovi rizičnog kapitala i prikaz njihovog poslovanja pokazuje da su tri najveća fonda realizirala 22 ulaganja ukupne vrijednosti gotovo 900 milijuna kuna protekle godine ili proteklih godina uz vrijednost prosječnog ulaganja od 41 milijun kuna. Riječ je o značajnoj kapitalnoj injekciji za srednja poduzeća koja dobiva na težini ako znao da je kapital ušao u pothvate u kojima se očekuje brz rast i zapošljavanje. Međutim, na fondove rizičnog kapitala treba gledati kao na lovce na leptire koji već hvataju odrasle, najljepše primjerke. Lovu odnosno novac prethodnih priprema analiza, dugi pregovori, dubinsko ispitivanje poslovanja, angažman eksperata i odvjetnika. Ta je aktivnost preskupa i predugo traje da bi uhvatila male firme dok su u početnoj fazi rasta ispod radara fondova rizičnog kapitala. Govorimo dakle o tvrtkama čije su potrebe za dodatnim kapitalom znatno manje od 20 do 30 milijuna kuna koliko iznosi prag interesa fondova rizičnog kapitala. Ako se fondovima rizičnog kapitala ne isplati gledati potencijalna kapitalna ulaganja pojedinačnih iznosa manjih od 20 milijuna kuna, te ako tvrtka samostalno ili uz pomoć kruga suradnika, prijatelja i tzv. poslovnih anđela ne mogu prekoračiti prag od 3, 4 milijuna kuna kapitala tko će onda pokrivati prostor koji sam malo prije naveo? I sada dolazimo da ne čitam dalje analizu, ovo nije analiza mog ministarstva, ova analiza o izvrsnim rezultatima malih tvrtki prošle godine u RH i GOP-u odnosno razmaku u financiranju u kapital tih tvrtki je napravila od nezavisnog analitičara gospodina Šonja i drago mi je da ljudi na nezavisnoj sceni vide kako su pozitivni trendovi u malom gospodarstvu i da on na neki način uočava upravo problem koji mi sa ovim fondom želimo riješiti. A to je upravo da taj razmak između nekoliko milijuna kuna do 20 milijuna kuna pokušamo riješiti sa jednim fondom koji će biti namijenjen inovativnim malim poduzećima jer kao što smo rekli mi imamo u Hrvatskoj fondove rizičnog kapitala ali koji u prosjeku gledaju isključivo veće projekte koji su preko 20, 30 milijuna kuna. zbog čega upravo treba podrška inovativnim malim i srednjim poduzećima u kapitalizaciji? Zbog toga što imaju mala i srednja inovativna poduzeća ključnu ulogu u izvlačenju Hrvatske iz recesije, malo prije sam rekao rast prihoda preko 9% zaposlenih 16.000 i rast izvoza 24%, to su podaci koji pomalo nestvarno djeluju u Hrvatskoj koja tek izlazi iz recesije i treba im dati još i veću podršku. Prvo će osigurati sredstva za uzastopne stadije životnog ciklusa i za eksperimentalnu fazu znači imat ćemo u okviru ovog zajma i 3,5 milijuna kuna koji će biti za tzv. sid za one koji imaju tek ideju koji razvijaju određen projekte, ali i za fazu rane komercijalizacije odnosno … koji će biti preostali iznos novca iz fonda. U Hrvatskoj trenutno nije registriran niti jedan aktivan fond poduzetničkog kapitala, znači ove prirode za za ovu fazu komercijalizacije, isključivo za ovu fazu života tvrtke ili za sid fazu ili za početnu fazu komercijalizacije. Kada govorimo o fondovima gospodarske suradnje tu se radi o fondovima koji traže već zrele tvrtke ili dokapitaliziraju ukoliko su ušle u probleme. Znači ovakvog fonda u Hrvatskoj još uvijek nema. I postoji znatna potražnja za financiranjem u ranoj fazi u RH, što vidimo iz mnogih primjera, a ti primjeri su i svakodnevni, vi vidite svaki dan neku tvrtku koja traži ulagača ili odlazi u Englesku, u SAD-u u silicon valley gdje se dokapitalizira gdje onda na taj način raste i stvara dodane vrijednosti negdje drugdje. Čak su i neke stranke u RH to prepoznale pa su najave svojih gospodarskih programa u biti upravo ovo što Vlada RH radi i najavila je da je potreban takav fond, tako da očekujem da ćemo u Saboru imati jednoglasnu odluku što se tiče ovog projekta. Privatni sektor u ovom trenutku nije dovoljno jak, pogotovo kada se radi o privatnim poslovnim anđelima za financiranje ovakvih poduzeća i hrvatska Vlada je procijenila da treba ovakav fond u Hrvatskoj za jačanje start up scene. Privatne investicije u Hrvatskoj star up također treba gledati i treba ih promatrati kako su se one razvijale godinama. 2011.gotovo pa nije bilo uopće takvih ulaganja u RH, govorim o start up-ovima pogotovo o stranim ulaganjima. 2013.godina je završila sa direktnim stranim ulaganjima 2 milijuna i 180 tisuća eura, a 2014.sa čak 21,2 milijuna eura, znači upravo veličinom fonda koje hrvatska Vlada Hrvatskom saboru predlaže da se posudi odnosno da se na taj način osnuje. Inače proteklih godina smo također dosta ulagali u inovativna poduzeća, kada bi evo gledao kroz BICRO i HAMAG to je gotovo 305 milijuna kuna u zadnjih 8 godina i te neke tvrtke koje su nastale u tom periodu također će biti biti potrebno da im se pomogne sa dodatnom kapitalizacijom. Zašto smo se odlučili za suradnju sa IBRD-om? Zbog toga što je pomoć svjetske banke pri kreiranju instrumenata i uvid u najbolju svjetsku praksu pri formiranju … kapitala neprocjenjiv, znači oni imaju dosta iskustva, radili su takve fondove po cijelom svijetu i to iskustvo također mislim da možemo primijeniti u RH. S druge strane, vremenska perspektiva za koju očekujemo da će biti potrebna priprema za fazu kada će se ovi projekti financirati iz EU fondova, znači neki od ovih projekata koje bi možda se mogli financirati iz europskih fondova su sada spremni, a mi ćemo za povlačenje takvih sredstava za direktnu dokapitalizaciju ili kapitalizaciju određenih projekata trebati još godinu, godinu i pol dana. Sa te strane to je dugi period da bi mi čekali da možemo povući ta sredstva, a povući ćemo ih i ovako i onako pa ćemo možda imati još koji fond više u Hrvatskoj, a naša procjena je da će projekta biti dovoljno da zadovoljimo i potrebu za više fondova. I treće, uvjeti kreditiranja. Povoljna je kamatna stopa, znači kamatna stopa je 0,33 fiksno plus Euribor što govori o ukupnoj kamatnoj stopi u ovom trenutku od 0,6% što je zbilja priznat ćete i sami vrlo, vrlo povoljno. Ne govorim tu čak niti o kamatama po kojima se Hrvatska zadužuje na međunarodnom tržištu za svoje vrijednosne papire koja se kreće između 4, 5 , 5,5%, ovo je znači 0,6% što je gotovo sa vrlo, vrlo malim troškovima. Moram priznati da smo bili dosta efikasni i brzi u postupku pregovaranja, on je počeo krajem 2014.godine, tehnički pregovori su trajali i i odluke Vlade o otvaranju pregovara i imenovanju povjerenstva sve se to odradilo u 6. mjesecu ove godine, znači završni tehnički pregovori a naravno priprema je trajala do tog perioda. Pa i mojim posjetom Sjedinjenim Američkim državama gdje sam gostovao u Svjetskoj banci i dogovarao detalje kako bi se ovo sve skupa moglo u pola godine realizirati. u pola godine realizirati. Odluka je donesena na Vladi i potpisivanje ugovora o zajmu je bilo 8.7.2015. znači prije nekoliko dana. I Vlada je, pardon, 9.7. i Vlada je na sjednici 9.7. odmah i ratificirala ugovor i poslala ga u Hrvatski sabor. Komponente zajma su ulaganje ulaganje u fond rizičnog kapitala, znači projekt za …/Govornik se ne razumije./… kapital, rekao sam, pardon 2,5 milijuna eura je namijenjeno tim koji će moći razvijati ideju, tehnička pomoć i jedan dio naknade za upravljanje odabranoj tvrtci koja će se birati na međunarodnom natječaju, znači ukupno 20 milijuna eura. Fond će biti poduzetničkog kapitala, zatvoreni u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima i pod nadzorom HANFA-e, 10.-godišnji, to je također bitno napomenuti i tu je razlika isto od fondova gospodarske suradnje jer se tu radi o fondovima koji traju 5+2 godine, ovo će biti 10.-godišnji fond sa mogućnošću produženja za 2 godine zbog toga što se radi o tvrtkama koje su u vrlo ranoj fazi komercijalizacije. Također biti će i privatno financiranje u okviru fonda najmanje 40%. Upravitelj će biti privatno društvo odabrano putem međunarodnog natječaja. I ulaganja će znači biti direktno raspoloživa 20 milijuna eura. Oni koji će biti prihvatljivi primatelji ulaganja su male i srednje tvrtke koje su kategorizirane kao takve, uključene su u inovacijske aktivnosti u cilju stvaranja novih proizvoda, procesa ili poslovnih modela, nalaze se u ranoj fazi širenja u okviru svojeg poslovnog razvoja. Znači tvrtke do 5 godina poslovanja i da su registrirane u Republici Hrvatskoj i svoje aktivnosti obavljaju u Republici Hrvatskoj, znači poslovanje vrše iz Republike Hrvatske. Naravno da tvrtke nisu u poteškoćama. Ulaganja su u obliku vlasničkih instrumenta inovativne, mala i srednja poduzeća. Najveći iznos ulaganja je do 10% vrijednosti fonda. Znači ako je 20 milijuna tu se radi o 2 milijuna eura ili iznimno 15% uz odobrenje savjetodavnog odbora. Početna ulaganja u društvo biti će izvršena u prvih 5 godina fonda, daljnja ulaganja u 6., 7. godini i naravno onda imamo ovaj dio izlaza koji sam malo prije govorio. Zašto je, visi i koja je razlika u odnosu na FGS-ove. Prvo sam rekao već u ovom uvodnom, uvodnoj analizi, znači kada govorimo o FGS-ovima oni se koncentriraju na tvrtke koje su već u zreloj fazi, kojima treba veći iznos kapitala. Oni ulažu, znači FGS-ovi kao fondovi rizičnog kapitala sa privatnom ponudom ulažu tijekom kraćih razdoblja, ne, znači 10 godina. Namjeravaju izaći iz svojih ulaganja 3 do 5 godina, znači to je nešto što ove tvrtke ne mogu zadovoljiti i sa te strane vjerojatno nitko od FGS-ova u takve tvrtke niti nema interesa ulagati. I veća je sigurnost tih ulaganja kroz FGS-ove u odnosu na ovo što ćemo imati kroz ovaj …/Govornik se ne razumije./… Treće, namjera im je provoditi ulaganja koja su koja su prevelika, znači to sam rekao, iznosi su preko 30 milijuna kuna i novoosnovana poduzeća temeljena na tehnologiji predstavljaju tipično rizično ulaganje jer nesigurnost inovacijskih aktivnosti u pogledu tehnologije tržišta povratna ulaganja čini vrlo nesigurnim te nastaju znatni problemi za standardne metode prilagodbe rizika. Znači da skratim svoje uvodno izlaganje da ne bude baš svih 30 minuta u igri, postoji potreba na tržištu za ovim, ovo su jeftina sredstva znači 0,60% kamate, moramo dati još dodatnu podršku malim i srednjim tvrtkama u Republici Hrvatskoj da postižu još bolje rezultate nego što je to bilo u 2014. godini. Još jednom ću reći da su ti rezultati zbilja fascinantni za situaciju u kojoj se Hrvatska nalazi. Znači rast prihoda skoro 10%, 25% je izvoza i 16 tisuća više zaposlenih u sektoru koji radi. Sigurno kada se situacija i sa BDP-om popravi vjerojatno će ti rezultati biti još i bolji i ono što mogu reći da su oni sigurno i nositelji gospodarskog oporavka Republike Hrvatske. Znači naša velika poduzeća još uvijek bilježe slabije rezultate nego šta šta je to bilo godinu dana prije, padaju im prihodi, a upravo sektor malih i srednjih tvrtki grabi naprijed i vuče hrvatsko gospodarstvo naprijed. Naravno velikim dijelom je to i zasluga ulaska Hrvatske u Europsku uniju i lakšim poslovanjem i vezanjem na neke druge jače ekonomije nego što je naša ali naravno trebamo im dati podršku da tako nastave i dalje. Evo ga, to je ukratko to, ja vas molim da date podršku ovom zajmu koje je verificirala i ratificirala hrvatska Vlada kako bi što prije mogli krenuti sa ovim projektom i kako bi ta sredstva bila na raspolaganju već do kraja 9. mjeseca i kako bi prva ulaganja već imali ove godine. Pogotovo zato što kažem takvog fonda u Hrvatskoj nema, barem nije registriran u Hrvatskoj. Ako netko posluje iz vana posluje ali u Hrvatskoj nemamo niti jedan takav fond. Moram napomenuti da imamo još jedan fond koji ćemo usporedno sa ovim pokrenuti, radi se o fondu koji se financira sa Europskom investicijskom bankom ali on je namijenjen regiji, znači zemljama na ovom dijelu jugoistočne Europe gdje će vjerojatno isto jedan veliki dio sredstava završiti u Hrvatskoj tako da ćemo imati dva fonda koja posluju. Ali ovaj fond za koji se mi zadužujemo kao Republika Hrvatska uz vrlo nisku kamatu od 0,6% u ovom trenutku će biti namijenjen isključivo za tvrtke u Republici Hrvatskoj. Tako da, hvala vam lijepo na vremenu i nadam se da ćete kroz raspravu podržati osnivanje ovog fonda i ovo zaduženje koje je Republika Hrvatska odnosno Vlada Republike Hrvatske predložila. Hvala. Hvala i vama ministre. Imamo jednu repliku, Mirela Holy izvolite. **Holy, Mirela (ORaH)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Bez ikakve sumnje izuzetno je važno za gospodarstvo bilo koje države da ulaže u inovacije i zbog toga u tom smislu i pozdravljam ovaj konačni konačni prijedlog zakona kojim se potvrđuje ugovor o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Međutim, ono što smatram da nije dobro a to je činjenica da Hrvatska još uvijek nema zakon o inovatorstvu. Bez obzira na samu činjenicu da je strategija, inovacijska strategija usvojena u Hrvatskom saboru, do današnjeg dana zakon o inovatorstvu nije ušao u proceduru. Ja znam da to nije u vašoj nadležnosti, da je u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, ali pomalo je neozbiljno da idemo u ovakav ugovor, da imamo inovacijsku strategiju, a ne da imamo zakon o inovatorstvu. Tu bih htjela naglasiti da smo relativno nedavno grupa kolega i ja bili u Tajvanu i ono što nas je doista fasciniralo da ta država ulaže 5% svog BDP-a upravo u inovacije i razvoj i zbog toga su i tako uspješni. Njihov vanjski dug iznosi 0 bilo koje valute, dakle vidi se da postoji jasna korelacija između ulaganja u inovacije i uspješnost gospodarstva. Tu bih htjela napomenuti da Hrvatska ulaže svega 0,7% svog BDP-a u inovacije i razvoj novih tehnologija i sve dok će biti tako, pogotovo kad još imamo na umu da se radi o jako malenom volumenu ustvari novca nećemo biti uspješni niti u gospodarskom smislu. Dakle ovo je pohvalno, ali ja mislim da je to samo jedna od mjera koje treba poduzeti kako bi inovacije u pravom smislu zaživjele u Hrvatskoj, dakle čeka nas još jako puno posla u tom smislu. Hvala i vama. Odgovor, izvolite ministre. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Činjenica je da nemamo zakon, samo bih vas malo korigirao, znači predlagač će bit Ministarstvo gospodarstva, znači tog zakona. Mi smo strategiju donijeli, ali ono što imamo je potreba, znači taj kapital koji ćemo mi nadam se ovdje svi podržati će sigurno bit iskorišten i tvrtke naše trebaju kapital da ne idu u London, da ne idu u Silicon Valley, u San Francisco i druge druge destinacije i da ne odlaze iz Hrvatske. Znači dosta tvrtki nažalost je u potrazi za dodatnim kapitalom otišlo i uspjelo vani. Ovo je potreba, znači ovo možda nije zakon, ja se slažem sa vama da je zakon potreban i treba ga donesti što prije, ali ovim rješavamo onu temeljnu potrebu tvrtki za kapitalizaciju. I kolega Liović me ovdje korigirao, znači kamata nije 0,60 nego čak 0,38 u ovom trenutku što je gotovo pa besplatno, ne znam kako bi rekao. Ništa nije besplatno u životu, ali ovo se čini zbilja povoljno. Tako da sa te strane novac dobivamo po niskoj kamatnoj stopi, dobivamo no hau, educirat ćemo našu agenciju da radi takve stvari. U budućnosti kada budemo imali dostupne novce iz europskih fondova upravljat će, tim fondom će upravljati Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. Znači dobivamo i no hau i novce i to trebamo iskoristiti kako bi omogućili ljudima da u Hrvatskoj mogu raditi. Tako da ja se slažem sa većinom što ste rekli, ali mislim da zbog toga ne trebamo ove stvari štopati nego im treba dati čak i vjetar u leđa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Đuro Popijač, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ministre sa suradnicima. Ovdje je pred nama dakle zakon koji eksplicitno govori da se Hrvatska zadužuje za 20 milijuna eura, to je činjenica, da će se vraćati od 2019. godine i sljedećih 10-ak godina. nam je potpuno jasno da postoji velika razlika o svrsi i razlogu zaduživanja i naravno svako normalan i dobronamjeran ovakav tip zaduživanja

efekata bude daleko veći od samog troška koji ovo zaduživanje i nosi poreznim obveznicima Republike Hrvatske. I stoga evo je i vrijedno onda da i malo prokomentiramo i da vidimo što ovaj zakon i što ovaj zajam u svojoj suštini znači i kakvu on namjeru i koje ciljeve i na koji način će i postizati, ima li šanse da postigne sve ono što je ministar i govorio. Slažem se sa svim što je citirano, što je ministar citirao iz teksta gospodina …, dakle nema nikakve dileme da i srednje i malo poduzetništvo je inače u svakoj ekonomiji, a naročito u hrvatskoj nasušno potrebno. To što se dogodilo dakle da taj dio hrvatskog poduzetništva ima na neki način i najočitije i najvidljivije rezultate, to samo potvrđuje da i u dubokoj krizi upravo i srednje i malo poduzetništvo je najžilavije, ono se najbrže regenerira i pronalazi nove načine i nove prilike. I dobro je, točno je sasvim što je ministar spomenuo, dakle da je upravo srednje i malo poduzetništvo na najkvalitetniji način iskoristilo činjenicu da smo ušli kao punopravna članica u i to je prvenstveno isključivo upravo zasluga tih ljudi koji su ušli u poduzetničke poduhvate i koji svojom sposobnošću, svojom inovativnošću i svojim čarobnjaštvom bih rekao u ovim teškim i vrlo nepovoljnim uvjetima poslovanja u Hrvatskoj postižu ovakve rezultate. Postotci sami po sebi mogu biti fascinantni zato što je pitanje sa kojih temelja i sa čim se uspoređuju. Ali dobro je, dakle poduzetnici mali i srednji nisu izgubili nadu, oni još uvijek žive i nadam se da će sve ono što će uslijediti u budućnosti pa evo i ova mjera samo poboljšati njihove motive da ustraju, da nastave i da traže šansu u Hrvatskoj. dakle zaduženje od 20 milijuna eura. Kako je ministar rekao ono će se provesti kroz program koji pretpostavlja financiranje tri komponente. Ja bih htio samo malo komentirati što i eventualno postaviti nekakva pitanja što znače te tri komponente. Prva od njih je dakle Fond za poticanje ulaganja u kapital, gdje se zakonom kaže da će njim upravljati HAMAG BICRO putem uvjetnog zajma, a da će se zajam vraćati putem isplate dobiti i putem vlastitog udjela ulagača s tim da će se to nešto ili zajam ili povećanje kapitala raditi samo za one subjekte koji već imaju osiguranog ulagača. To je možda jasno evo onima koji su kreirali ovakav tekst zakona. Možda bi bilo dobro da mi razumijemo kome će se to eksplicitno biti u stanju dati tih 300 000 eura ili manje, kako će to HAMAG BICRO upravljati tim fondom i kako će on izvršavati ulaganja. Dakle, da li će davati zajam, da li će HAMAG ulaziti u kapital tih poduzeća. Jer kaže se da će se vraćati zajam iz dobiti i prodajom, dakle ne putem anuiteta nego će se vraćati. Znači da bi HAMAG trebao ući u vlasništvo, štoli. Dobro, evo ja pretpostavljam da ćete ako budete osjetili potrebu i odgovoriti. Dakle, da li HAMAG sad ima uopće pravni status da upravlja fondom kako je to ovdje zakonom rečeno? Ja samo postavljam pitanje jesmo li ispravno, jeste li ispravno postavili ovaj model upravljanja. Dakle, to je dva i pol milijuna eura od 20. Sljedeće je što će se osnovati to je fond poduzetničkog kapitala koji raspolaže od 20 milijuna eura sa 15,6 milijuna s tim što će 3,6 milijuna eura od tih 15,6 ići na troškove upravljanja. Tako to ovdje piše. Znači, ostaje od tih 15,6 12 milijuna eura koji će se putem fonda i drugih privatnih ulagača ulagati u određena društva koji će vjerojatno onda po nekim kriterijima zadovoljavati te uvjete da dobiju i da budu dio ovakvog načina financiranja. Ovdje je isto dosta nejasno sam mehanizam opisan. Mene isto u ovom momentu zanima, dakle ako je onaj dio koji će se iz zajma ulagati u fond 12 milijuna, ovdje se piše da će privatni ulagatelj biti obvezan uložiti najmanje 4 milijuna. Jel' tako? možda ja to nisam bio dovoljno koncentriran da shvatim čitav taj mehanizam, ali pitanje je u biti na koliko u suštini, s koliko kapitala će se raspolagati u ovom fondu. I treća komponenta dalje je ta tehnička pomoć i sve ono što ovdje piše. E sad da nam bude jasno. Dakle, Hrvatska uzima zajam od 20 milijuna eura, kamata je 0,6 kako ste rekli posto. To je ono što će Hrvatska vraćati. No međutim, od tih 20 milijuna eura 12 milijuna eura ide direktno u fond plus 2,6 milijuna onaj prvi fond a ostalo su troškovi raznog tipa. Dakle, već sam spomenuo trošak upravljanja od 3,6 milijuna eura. Od ovih 12, dakle pretpostavlja se da će iz ovog zajma se u potpunosti financirati trošak onog fonda koji će upravljati tim fondom. Znači, onaj privatni ulagač neće snositi trošak upravljanja. Ne znam. Dakle, meni se čini da je na 12 milijuna eura ulaganja 3,6 milijuna eura troškovi, operativni troškovi upravljanja …/Govornik se ne 35% manje sredstava za ulaganje u fond, jer 3 milijuna i 600 će potrošiti taj koji će upravljati ovim investicijskim fondom. Konzultantske usluge, obuka i operativni troškovi milijun i 500 tisuća eura. Mislim nisu to nekakvi, to jesu ozbiljni novci, ali to je samo u konačnosti 12 + 2,6 milijuna eura. Pa mislim kakvi konzultantski troškovi i obuka? Da li je to samo onda za ovaj posao ili generalno još za ne znam koje sljedeća ulaganja, sljedeće investicije. Od 12 milijuna eura mi trošimo milijun i pol za za konzultantske usluge za nešto. Ovdje ste naveli za što. I još onda ima 400 tisuća. Dakle, da rekapituliram. Od 20 milijuna eura 14,6 ide u fond koji će služiti za dokapitalizaciju, kapitalizaciju ili što god. Ostalo je trošak na koji god način to gledamo ove operacije. E sad da vidimo i da procijenimo je li to zapravo tako veliki i povoljan projekt, ne bih rekao zajam. Zajam je jer je samo 0,6 ili 1% koliko može biti. Ali ukupan trošak svega toga čini mi se od 20 milijuna 5 i nešto potrošiti na razno razna upravljanja, konzultantske usluge, ovo, ono je ozbiljna cifra. To ste ispregovarali, to ste već i potpisali. E sad vjerojatno će se to onda na kraju i usvojiti, ali evo to su neka pitanja na koja možda vi možete dati argumentirane odgovore, pa da onda se eventualno svaka dilema otkloni oko same cijene troška upravljanja, konzultantskih usluga. Na kraju krajeva sve je to posao i konzultanti će dobiti nekakve novce pa i to je nekakav posao, ajde. Ali je jednostavno nužno možda da malo razjasnim. Dakle, neće biti 20 milijuna eura potrošen sav taj novac u u ovaj projekt u smislu dokapitalizacije ili kapitalizacije nego će od toga nešto pojesti i određeni konzultanti, ja se duboko nadam domaći. Što se tiče samih fondova za gospodarsku suradnju ministre, da, oni možda sada tako funkcioniraju ali nigdje nije rečeno da postoji, barem u startu tada kada smo to radili nismo to zamišljali da bi to bila ekskluziva za nekakve velike projekte i nekakve stvari koje su ne znam nekog ranga iznad 20, 30 milijuna. Možda se to dogodilo u praksi i vjerojatno to tako funkcionira, no međutim FGS-ovi su otvoreni investicijski fondovi rizičnog kapitala s privatnom ponudom koji su osnovani i posluju u skladu sa zakonom, a imali imali su barem temeljni cilj im je bio da potiču i da ulažu u tvrtke koje imaju određeni potencijal u proizvodnji i uslugama s visokim potencijalom rasta itd. naravno u onom dijelu i u onoj mjeri gdje te tvrtke ne mogu doći do novca iz klasičnih izvora odnosno kada banke nisu zainteresirane. A ni dan danas nije situacija puno bolja, i danas vidimo da i start-upovi a i ne samo start-upovi zapravo nailaze na zatvorena vrata bankarskog sustava i da da se tu ništa bitno ne mijenja. I da svi novi mehanizmi koji se moraju otvarati moraju biti usmjereni da se pruže i drugi i drugačiji instrumenti financiranja svih onih koji imaju dobre poduzetničke ideje i koji naravno svoj poslovni uspjeh gledaju prema izlaznim tržištima i na svaki način takve poslovne subjekte treba i poticati, treba im omogućavati drugačije izvore financiranja. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Za riječ se javio ministar Gordan Maras. Izvolite ministre. Javio sam se zato što su bila konkretna pitanja, možda da se kasnije rasprava ne usmjeri krivo da odmah odgovorim 2, 3 stvari. Što se tiče prvo evo da se zahvalim HDZ-a na neočekivanoj pohvali. Kažete da svaku riječ potpisujete od gospodina Šonja, a on je rekao da su spektakularni rezultati u sektoru malog i srednjeg poduzeća i zbilja evo ugodno sam iznenađen da klub HDZ-a podržavamo ovo što radimo u malim i srednjim poduzećima i da su zadovoljni sa rezultatima koje postižemo. Tako da hvala vam lijepo na tome, zapamtit ću. Moram reći da me to malo odobrovoljilo da sam evo osokoljen takvom podrškom. Dalje, što se tiče konkretnih pitanja. Što se tiče ove komponente SID odnosno ovog dijela što će HAMAG Bicro upravljati radi se o uvjetnim zajmovima od 2,5 milijuna eura, znači maksimalni će biti iznos do 300 tisuća eura, a tvrtke će morati doći sa privatnim već ulagačem koji je taj isti iznos namijenio odnosno odlučio sam investirati. To će biti uvjetni zajam i on će se vraćati HAMAG Bicro-u nakon što tvrtka naravno izvrši dodatnu dokapitalizaciju i ostvari određenu zaradu. Znači, ovih 2,5 milijuna eura će u biti biti 5 milijuna eura ulaganja u male tvrtke. Tako da vidimo to kao jedan model koji će i razviti malo tržište u RH, poslovne anđele motivirati da ulažu i fizičke osobe da ulažu više svog kapitala u male tvrtke, a ne da drže novce u banci. Na taj način će to funkcionirati. Što se tiče samog fonda on je 20 milijuna jer se radi o 12 milijuna koji idu iz ovog zajma i 8 milijuna privatnog ulaganja privatnih investitora koje će također znači morati osigurati ono društvo koje će upravljati sa tim fondom. To znači da će biti ukupno 20 milijuna eura uloženo kroz sami fond, odnosno kada gledamo i ovaj dio koji će ići kroz HAMAG 25 milijuna eura će biti uloženo u male i srednje tvrtke odnosno većinom u male tvrtke. A što se tiče treće komponente odnosno tehničke pomoći, ona je takva definiran iznos koji je, znači negdje milijun i pol eura gdje ulažemo prvo naravno u razvoj tržišta, u edukaciju HAMAG-a odnosno naše agencije koja će sutra moći upravljati sa takvim fondovima kada ih budemo imali na raspolaganju kada ih budemo imali na raspolaganju iz sredstava EU. I naravno edukacija za poslovne anđele, za razvijanje cjelokupnog eko sistema. Znači, moramo nešto uložiti kako bi se to u Hrvatskoj u budućnosti možda odvijalo i bez ulaganja države odnosno ovakvih zajmova kao što je sada ovaj pred nama. Što se tiče naknade koju kažete da je 3,6 milijuna velika, ona je definirana uspjehom i povratom sredstava. Znači, to je maksimalni iznos naknade. I mi kažemo dao Bog da bude takva jer to znači da su zarade iz ovih tvrtki u koje će se ulagati značajne i velike i da se to može na taj način isplatiti. Tako da RH sa povratom sredstava može ja bih rekao na kraju biti i u plusu i trebala bi biti u plusu ukoliko ta ulaganja budu uspješna kao što očekujemo da će biti. Tako da sve je vezano po nekim standardima i tu smo vrlo detaljno pregovarali sa Svjetskom bankom. Znači ovo se ništa ne radi što nije uobičajeno za slična tržišta kao i u RH. Kažem ono što je najbitnije 25 milijuna eura će završiti u našim malim tvrtkama kako bi rezultati bili i bolji nego što su bili u 2014., a koji ste vi evo ocijenili spektakularnim. Hvala vam lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Ja se ispričavam kolegi Boriću, kolega Borić je dao repliku na izlaganje kolege Popijača pa ćemo tim redom sada. Onda ćete vi kolega Popijač, ja ću replicirati ministru na njegovo izlaganje, može? **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Već smo navikli potpredsjedniče da se događaju greške ali nema problema, evo drago mi je da je ministar istupio. Jer evo kad bi me neko danas pitao po čemu ćemo pamtiti ministra Marasa i njegov rad u ministarstvu ja imam nekoliko dobrih stvari zbog čega bi ga trebalo zapamtiti. Prva je svakako da su mi izmislili ministarstvo da bi on mogao biti ministar. Drugo, da je radio u tom ministarstvu i da je izvršenje proračuna za 2014.pokazalo da je uspio u cijeloj 2014.od raspoloživih 640 milijuna kuna potrošiti 320. Znači da je postao ministar sa najmanjim ostvarenjem u povijesti RH, znači 50% dozvoljenih sredstva. Treće po čemu ću ga pamtiti da je i on dao očito i sa ovim prijedlogom zakonom i ovim zajmom svoj udio ili prilog tome da postanemo još zaduženija država što ide u prilog ove tvrdnje danas koja se pojavila u medijima da zaista svjedočimo jednoj od najnesposobnijih Vlada u povijesti RH. I četvrto, što me svakako veseli jest poznata činjenica u javnosti da je ministar objašnjavajući svoja putovanja u Ameriku jedanput izrekao ili obznanio da je velika njegova zasluga što će se u RH snimati dvije sezone Igri prijestolja jedne poznate serije. Znači da je on sudjelovalo u tome da se ugovori i za 2016.i za 2017. Ja se samo Ja se samo nadam da nije tada došao u napast da redateljima i scenaristima te serije ne predloži snimanje te serije na Iblerovom trgu, s obzirom da oni snimaju i na drugim lokacijama u RH da im nije došao u napast da se to snima na Iblerovom trgu kad SDP siđe s vlasti 2016.godine jer u koju će on obitelj tada pokušati glumit, da li u obitelji Stark ili Lannister to će biti vrlo interesantno gledati tada. ovo ostvarenje je zaista najkatastrofalnije što smo mogli svjedočiti za 2014. Kolega Popijač vi ste izrekli repliku na izlaganje ministra Marasa, jer pločicu na odgovor na repliku kolege Borića niste digli, ali za ministar jeste. Izvolite. **Popijač, **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre čuli ste ono što ste naravno htjeli čuti i rekli samo dio dio konstatacije koju sam izrekao ovdje za govornicom. Ja se slažem da je gospodin Šonje rekao da su spektakularni rezultati malih i srednjih poduzetnika ali unatoč tome u kakvim okolnostima rade, i unatoč atmosferi, unatoč klimi i poduzetničkoj okolini u kojoj funkcioniraju. Dakle unatoč tome su uspjeli učiniti prvo da prežive, drugo da uopće imaju želju i volju ostati u ovakvim okolnostima u kojima funkcioniraju i rade i da zaista pokazuju da su bili da su bili na neki način barem djelomično, jedan dio njih spremniji od drugih da iskoriste trenutak i činjenicu da smo dio EU. To sam na To sam na kraju krajeva ne neki način rekao i za govornicom a vi to možete sebi pripisivati kako hoćete, ali naravno da ne možemo govoriti da vi osobno, vaše ministarstvo i čitava Vlada imaju ikakve veze sa tim tim više što vam je danas Svjetski gospodarski forum rekao da ste najlošija, jedna, dakle šesta najlošija Vlada od 144 ukupno promatranih vlada u svijetu. I sad vi kažete da je Šonje pisao o vašoj sposobnosti ili je pisao o sposobnosti tih gospodarstvenika koji su unatoč tome uspjeli postići nekakav rezultat. Evo pa sada ako vam trebam još tri puta ponoviti što sam rekao ja ću to rado učiniti. Dakle, netko tko promatra 144 zemlje je rekao da ste 6 najnesposobnija,

Hvala lijepa. Evo ja ću vam samo citirati šta ste vi rekli da je istina "pažnji naše javnosti promaknuo je spektakularan financijski rezultat koji su prošloj godini ostvarila mala hrvatska poduzeća" nije nikakvo unatoč, nema nigdje u tekstu unatoč, a ja znam da je vam žao i da bi voljeli možda da je situacija lošija pa da kažete da je to rezultat rada ove Vlade, ali ja vam govorim da je upravo suprotno, da ti rezultati su i zbog toga što je ova Vlada osnovala Ministarstvo poduzetništva i obrta koje je već postojalo u mandatu 2000.do 2003.i šta mnoge Vlade u Europi razmišljaju napraviti i mnoge će i napraviti a neke već i jesu. Znači postoji nešto što se zovu rezultati ja kao, pošto vidim da vi pratite gospodarske trendove i pokušate se još dodatno afirmirati ovdje u Saboru kao dobar poznavatelj, samo ću vas podsjetiti evo da mali su poduzetnici u protekloj godini napravili 9% više prihoda, 24,9% više izvoza nego godinu prije toga, 16 tisuća više zaposlenih i imate čitav niz pozitivnih pokazatelja koji vam mogu poslužiti u vašim raspravama jer ćete onda biti uvjerljivi kad se dignete i govorite točne podatke i kažete da su spektakularni rezultati onda ćete biti uvjerljivi. I zato evo da vam pomognem ću vam ostaviti ovo nakon rasprave kako bi to mogli u budućnosti koristiti. A neki od zastupnika iz kluba HDZ-a će ostati po tom zapamćeni što im prezime znači mali bor. To je jedino što će, što će, po čem će njih hrvatski birači zapamtiti, mali bor to je jedino po čemu su zastupnici neki u klubu HDZ-a ostali zapamćeni. **Batinić, Milorad (HNS)** Ministre molim vas ovakve kvalifikacije ipak nisu primjerene za Sabor. Ako kolega Borić ako vas je na neki način uvrijedio ili nešto slično to ja ne bih htio, ali mislim da nije bilo povrede Poslovnika pa bi isto tako Poslovnik odnosi i na vas, molio bi da takve kvalifikacije izbjegavamo jer mislim da i sama tema zaslužuje daleko više pažnje nego ovakva prepucavanja. Izvolite kolega Borić. Izvolite kolega Borić. omalovažavanju i vrijeđanju predsjedatelja i drugih zastupnika ili koji svojim ponašanjem odstupaju od općih pravila ponašanja u Saboru. Ministar koji dođe u ovaj Dom je izabran u ovom Domu njegovo ponašanje ne može izgledati na način na koji se ponaša gospodin Maras, bez obzira što čuo s ove strane. Ja znam da njega neke od mojih primjedbi moguće diraju i moguće su djelovale negativno na njega, ali to ne znači da se može izrugivati sa saborskim zastupnicima, a pogotovo ne na osobnoj razini omalovažavajući ih na način da izmišljaju po čemu će netko biti upamćen. Svako ima svoje prezime i ono je časno i nosi ga sa svojom čašću. Tko je on da nekome govori kako bi se ili po čemu bi trebao biti zapamćen?

Kolega Boriću vrijeme vam je isteklo. Ja sam rekao da se ispričavam što sam propustio vam odmah dati repliku. To ćete morati sa ministrom riješiti, ja sam ministra opomenuo i mislim da sam bio vrlo jasan oko toga. A vi ako smatrate da je napravljena povreda Poslovnika postupite po Poslovniku. U ime Kluba zastupnika SDP-a Ivo Jelušić. Izvolite.

ponovno o zakonu kojim definiramo ugovaranje zajma. Kažem ponovno jer smo i prošli tjedan raspravljali o tri slična zakona kojima smo također potvrđivali ozakonjivali uzimanje zajma uzimanje zajma i to u većem iznosu od 163milijuna, a to je bilo riječ o infrastrukturnim projektima uglavnom u željeznici. Zato kažem ponovno raspravljamo o sličnom zakonu jer sva 4 zakona i ona 3 od prošlog tjedna i ovaj danas su slični po tome što je isti kreditor Međunarodna banka za obnovu i razvoj i što su ti krediti izuzetno povoljni odnosno što su ti zajmovi izuzetno povoljni. Danas dobiti sredstva za kamatu manju od 1% je nešto što je izuzetno povoljno i ja mislim da danas nema niti jedne ozbiljne tvrtke pa i manje ozbiljne koja ne bi prihvatila takav financijsku injekciju uz kamatnu stopu od 0,6, 07, ili 1% koja je omogućila nove programe i novi razvoj. Prema tome, ovo je sigurno povoljan izvor i treba ga iskoristiti. ovaj zakon je došao po hitnoj proceduri. Često puta se ovdje u Saboru bunimo zašto po hitnoj proceduri, ako ijedan zakon ima opravdanje da ide po hitnoj proceduri onda je to ovaj ima jer da ne ide po hitnoj proceduri onda bismo cijelu ovu priču prolongirali za jesen za 3, 4 mjeseca, a ja mislim da trebamo što prije, odmah, danas, sutra osigurati 20 milijuna zajma da bi krenuli sa poticanjem poduzetništva sa kapitalom koji će biti uložen izravno u poduzetništvo. tih 20 milijuna zajma nego i ono što će uložiti privatni investitor jel onda to povećava masu. Prema tome, dobro je da to idemo raspraviti odmah i dobro je da takvu stvar ne odgađamo jer kada treba uložiti povoljni kapital u nove projekte, inovacije, u novu poduzetništvo onda to ne treba odgađati. Danas je rečeno, a inače to znamo i često se to ponavlja da je malo i srednje poduzetništvo, dakle malo gospodarstvo ono koje je najfleksibilnije koje je najotpornije koje se brzo prilagođava i koje pokazuje daleko bolje stope rasta i fizičkih pokazatelja i prihoda i zaposlenosti nego veliko gospodarstvo i zato njemu treba pomagati. A ono je to koje teže dolazi do novaca, teže dolazi do kapitala jer banke uglavnom gledaju krvnu sliku poduzeća koliko ima nekretnina, koliko je obrt kako će vratiti te novce kao da poduzeće ne ulaže u novi posao. Banke nažalost često puta ne gledaju da će se taj njihov kredit vratiti iz novog posla nego iz onoga što tvrtka već ima, imovine koju već ima, a to a to mala i srednja poduzeća u pravilu nemaju jel imaju u malim količinama i teže se izbore na tržištu kapitala da se njih financira. Dakle imaju u pravilu dobre ideje, dobre programe ali nemaju dovoljno novaca ili ako ga imaju nemaju ga povoljnog. I zato je dobro da se ide i u ovaj projekt. Mnoge danas uspješne svjetske tvrtke su nekada bile male i krenule kako se to kaže iz garaža, pa ja se nadam da će neke od ovih tvrtki koje će dobiti ovu financijsku injekciju možda postati, možda ne tako velike da budu svjetski poznate, ali sigurno za naše uvjete poznate. I ja se nadam kada zadnja rata dođe na naplatu od ovog zajma 2029.godine da će neke tvrtke koje su sada započele ili počinju da će već tada biti tvrtke koje će se afirmirati i koje će zapošljavati par stotina a dao Bog i par tisuća ljudi. Ovdje je bilo riječi da je to novo zaduženje. Mislim da je kolega Popijač počeo tako da je, to i je novo zaduženje, ali dao Bog ovakvih novih zaduženja još. Jer ovo je zaduženje uz kamatu od manje 1%, koja će se izravno ulagati u poduzetništvo i to u onaj dio poduzetništva koji je najpropulzivniji. Ja se bojim zaduženja kada se uzimaju uz kamatu od 6,7% kao što je to rađeno prije za neke infrastrukturne projekte pa se i to nije dobro trošilo da ne spominjem sada tri puta bojanje, kada tri puta bojite tunel a trebali ste ga jednom i uz kamatu od 7%. E to je problem kada se tako država zadužuje. A kada se država zadužuje na ovakav način onda to zaista nije problem. Međunarodna banka za obnovu i razvoj i do sada je surađivala u mnogim projektima i mislim da i dosadašnje iskustvo govori da je dobar partner za razvoj a to joj je i zadaća na koncu konca da omogućava razvoj onim manje, manje razvijenim, dakle da potiče ili ujednačava gospodarski razvoj u svijetu i da smanjuje razliku u razvoju i siromaštvu ako ima takvu misiju a ima takvu misiju da će ovdje to dati svojih rezultata. Ministar je govorio o sve tri komponente zajma, ja neću puno o njima govoriti ali ovo, kada govorimo o ovom prvom fondu za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja koja će ići preko HAMAG BICRO-a, dakle 2,5 milijuna kuna koja će izravno ući u krvotok malih i srednjih poduzetnika plus još 2,5 milijuna koja će osigurati privatni investitor, dakle to je 5 milijuna eura koji sigurno će dati svoje efekte koje nećemo vjerojatno vidjeti ove godine ali ćemo ih vidjeti i gledati sljedećih godina. Također kada gledamo i ovaj fond poduzetničkog kapitala da će on generirati uz 12 milijuna dakle iz ovog zajma i 8 milijuna privatnom investitoru, dakle 20 milijuna. Prema tome to su ozbiljna sredstva koja će sigurno pripomoći razvoju našeg gospodarstva. i ti rezultati, evo ja ću reći, bez obzira što nam mnogi govore kako govorimo kako su nam dobri rezultati zadnjih mjeseci što je naprosto činjenica se neće vidjeti u ovoj godini, neće se vidjeti prije izbora ali će se vidjeti, vidjeti će se sljedećih godina. I ovo je pokaz ili dokaz da se ne rade stvari zbog izbora nego da se rade zbog dugoročnih potreba interesa hrvatskog gospodarstva i upravo tako treba i gledati. Naravno ako su rezultati dobri, ne treba ih sakrivati, dapače treba ih reći pa makar to bilo u izbornoj godini zašto ih ne reći. Ova Vlada je do sada napravila niz poteza kojima je upravo išlo u susret poduzetnicima i gospodarstvu kako bi potaknula razvoj, potaknulo investicije, potaknulo zapošljavanje. Spomenuti ću od neoporezivanja dobiti koja se reinvestira za razliku od prethodnih godina ili razdoblja prethodnih Vlada kao da su jednako, po istoj stopi, jednako oporezivali i onaj novac koji poduzetnik naime dobit izvlači i stavlja sebi u džep, kao i onaj koji se investira, što smo promijenili. I mislim da je to dobar poticaj gospodarstvenika da novac ulažu a ne da ga izvlače i stavljaju u svoj džep. Za male i srednje poduzetnike o kojima danas isto puno govorimo smo konačno uveli ili ispravili nepravdu koja funkcionira otpočetka uvođenja sustava PDV-a a to je da plaćaju PDV kada naplate a ne kada fakturiraju. Prema tome to je veliki korak i veliki vjetar u leđa malom i srednjem poduzetništvu. Uveli smo reda u državu, u porezni sustav, porez sada plaćaju svi a ne prije oni neki koji su morali a koji nisu morali nisu ga očito ni plaćali. Uveli smo reda općenito u plaćanja, dakle nelikvidnost je smanjena. Prema tome niz mjera koje su do sada napravljene daju rezultate. Na koncu konca ove godine evo iz ministarstva gospodina Marasa očekujemo negdje da će biti oko milijardu kuna poticaja za gospodarstvo. Prema tome, to je sve što daje, dati će i daje određene rezultate. I mi vidimo već sada da imamo dakle i konačno nakon 6 mršavih godina, 6 gladnih godina i rast BDP-a, imamo rast industrijske proizvodnje nakon 6 godina, imamo rast, smanjenje broja nezaposlenih, imamo rast izvoza, dakle sve pozitivne gospodarske pokazatelje i to je dobro. je rezultat rada cijele Vlade, ne samo jednog ministarstva ali sigurno da je i ovo ministarstvo koje prati malo i srednje poduzetništvo silno dalo tu svoj obol. I nije ovo ministarstvo kao što reče kolega Borić, ako se ne varam napravljeno zato da bi ministar Maras mogao biti ministar. Ja ću podsjetiti kolegu Borića i sve koji misle tako da je ovo ministarstvo postojalo i prije u jednoj Vladi od 2000. do 2003. godine, u Vladi Ivice Račana kada ministar nije bio Maras, prema tome da je zbog njega ne bi bilo onda, bilo bi …/Govornik se ne razumije./…. Ovo je ministarstvo rezultat politike SDP-a a ona se svodi na to da treba na svaki način pokazati i pomagati malo i srednje poduzetništvo jer ono je najpropulzivnije, najfleksibilnije i najbolje, ono koje daje najbolje rezultate, koje gura naprijed. I to je naša politika. Prema tome mi se ne sramimo reći da jesmo za poticanje malog i srednjeg poduzetništva pa ako treba i kroz stvaranje ministarstva jer mi se ne sramimo reći da smo za malo i srednje poduzetništvo za razliku izgleda od nekih koji su protiv njega ali su vjerojatno za krupni kapital ili zaštitu krupnog kapitala. Pa to neka je njima na njihov obraz. I na kraju samo da kažem, ovdje je bilo riječi također oko toga kako analitičari ocjenjuju ovo što radimo. Analitičari ocjenjuju ovo dobro što radimo i nama je dobro, dobroj je da analitičari ocjenjuju i dobro je da to dobro ocjenjuju. Bolje je nego kada rad nečiji ili neke Vlade ocjenjuju pravosuđe i DORH i to loše, ovo je ipak puno bolje. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala prelazimo na replike, Franjo Lucić. Hvala lijepo. Evo kolega Ivo, pozorno sam vas slušao no istovremeno kada je HDZ dizao ovakve kredite sa povoljnim kamatama onda ste se naravno posprdno smijali. To isto vi danas radite. A kada govorimo o uspješnosti ove Vlade upravo današnji podatak na portalu da je ova Kukuriku Vlada najneučinkovitija Vlada na svijetu, dakle nalazite se na 6. mjestu, a na 7. je Ruanda. utoliko kolega samo da kažemo koliko je to ova Vlada učinkovita, najbolje to pokazuju upravo ovi svjetski ekonomski forumi, švicarska neprofitna organizacija koja se s tim bavi. Pa ako je to pokazatelj uspješnosti onda doista nemamo o čemu šta govoriti. Doista europski fondovi su na pragu i ono što sam uvijek govorio, da nisu bili dobro ispregovarani Hrvatska ih danas ne bi ni konzumirala. Stoga berete plodove upravo pregovora hrvatske Vlade i HDZ-a jer da nije toga bilo sigurno danas ne bi imali strukturne fondove i ova sredstva koja imate su upravo plod europskih sredstava. To nije plod ove Vlade, vi ih niste stvorili, vi niste učinkoviti. Ovo su sredstva koja dobivamo, ona sredstva koja smo i planirali. Prema tome, ništa vi čudo niste napravili u ekonomiji, ništa niste poduzeli da bi podigli proizvodnju. Proizvodnja se diže sama od sebe i izvoz upravo raste na temelju ljudi koji se bave ekonomijom, a ne vas koji se bave politikom jer vi doista tu niste napravili ama baš ništa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Jelušić izvolite. Kolega Lucić, ja nisam protiv bio zaduživanja kao što ste vi rekli kad ste se vi zaduživali nego protiv lošeg zaduživanja. Dakle nije zaduživanje samo po sebi loše nego loše zaduživanje. Ovo zaduživanje je dobro jer je uz kamatu od 0,7%, manje od 1% a vi ste se zaduživali uz kamatu od 6-7%, ulagali u projekte koji nisu dobri projekti. Ja sam rekao triput ste bojali tunele pa ste time tu kamatu triput povećavali. Prema tome, vaši projekti su bili skupi zato što ste se i skupo zaduživali i izvlačili novce na ovaj ili onaj način. Uostalom i pravosuđe je reklo o vašim poslovima što je imalo reći. Što se tiče učinkovitosti Vlade, dakle ne ocjenjuje se i ne gledaju agencije bilo … ocjenjuju učinkovitost Vlade nego stanje države, a stanje države je takvo da je sada bolje nego prije 3 godine, da imamo rast svih pokazatelja za koje je potreban rast i BDP-a i zaposlenosti, industrijske proizvodnje, izvoza i to je ono što je stanje ove države, a ono je takvo jer je ova Vlada povukla određene poteze za razliku od vaše koja je povlačila takve poteze kao što je povlačila. Dakle nisu rezultati sjajni, ali nakon 8 godina HDZ-ove vladavine teško je da mogu i biti bolji. Da bi se nešto sagradilo treba puno vremena, a da bi se srušilo treba sasvim malo vremena. Mi smo u situaciji da gradimo ono što ste vi rušili 8 godina dajte nam 8 godina pa ćete vidjeti kakva će situacija biti za 8 godina. Prema tome, čudo u ekonomiji ste napravili vi ali nažalost u negativnom smislu. Kolega Lucić, nitko vas nije prekidao kad ste govorili. Budite korektni. Josip Krnić, izvolite. **Krnić, Josip (SDP)** Cijenjeni potpredsjedniče, cijenjeni ministre. Poštovani kolega Jelušić, u mnogim konstatacijama bi se složio s vama. Prije svega daj Bože da smo se zadužili i onda kad je HDZ bio po ovoj kamatnoj stopi, kad su se farbali tuneli, kad su se radile kojekakve anomalije, bilo bi puno bolje danas i malom i srednjem poduzetništvu. Ono što me smeta, a što smeta i sav narod koji sluša ovaj Hrvatski sabor, da ovdje pojedinci, pogotovo sa one strane se ponašaju kao jedan naš dobar poznati svjetski začin, ko vegeta. Ljudi se razumiju u nuklearni otpad, u poduzetništvo, u gospodarstvo, u sve one anomalije društva koje su oni u 8 godina napravili. Za 8 godina od -3% BDP-a, od -3% pa sad doći do 0,5 pa to samo čarobnim štapićem se može. Uza to što je bila svjetska i europska kriza. To ste poštovani kolege vi uspjeli u 8 godina napravit od države Hrvatske. To narod ovdje kad nas gleda, mi koji sjedimo ovdje u Saboru znaju dobro da smo plaćeni. Bilo bi bolje da argumentiramo, raspravljamo i da podržimo ovakve projekte. I kamo sreće da je 50 milijuna. Ja osobno svjedočim i znam šta gospodin ministar Maras obilazi teren i razgovara sa malim poduzetnicima, znam šta gospodin Liović i ne biraju po stranačkim bojama sigurno čiji su poduzetnici. Nekada davnih dana i sam sam bio poduzetnik. Kad se radilo nešto sa državom pa mnogi su zaboravili, da bi naplatili od države morali ste u torbama donijet 5%, 10%. To su moje kolege poduzetnici pričali i to je istina. To znaju svi. Znate šta je bilo prije '99., 2000.? Isto kaos u gospodarstvu. Sad opet. Mislim trebamo bit tolerantni, trebamo razumjeti da su nas ovdje ljudi birali i ovdje smo svi zajedno da rješavamo njihove probleme, bili sa lijeva ili desna.

je ovo opravdani kredit u odnosu na kredite koje su dizale ranije Vlade, pogotovo HDZ-ove Vlade. Pa ću vas ja podsjetit da je u 3,5 godine ove Vlade se Republika Hrvatska zadužila 100 milijardi kuna, a sve Vlade u proteklih 25 godina Hrvatske države 212 milijardi kuna, uključujući kolega Jelušić i dug naslijeđen od bivše države. A kad već govorite o HDZ-ovim kreditima i zaduženjima, onda su u pravilu i to jako dobro znate, ta kreditna zaduženja završavali u objektima, u projektima, brojnim projektima cestovne izgradnje, u autocestama, u objektima društvene i komunalne infrastrukture. Vi znate što je sve s tim novcima napravljeno, a sa ovim kreditima od 100 milijardi kuna ja ne vidim što se dogodilo. Nisu napravljeni, zaustavljene su investicije, a nisu apsolutno pokrenute niti jedna reforma u hrvatskom društvu. Pa toliko o tome koji je dug i u kojoj mjeri opravdan. Inače, kad govorimo o novom kreditu, onda bih vas ja podsjetio da će nas ovaj kredit koštati 700 tisuća eura dok ga vratimo, a da za ovu istu mjeru i namjenu zbog koje se diže kredit postoji pri Europskom strukturnom fondu 250 milijuna milijuna eura koje mogu države koristiti. No, s obzirom na našu nesposobnost da na taj fond apliciramo mi posežemo za mjerom novog zaduženja u Hrvatskoj, umjesto da smo se prilagodili i uspostavili mogućnost uzimanja novaca iz fonda koji postoji, strukturnog fonda u EU mi uzimamo novi kredit kako bismo se zadužili za ono što smo mogli u stvari dignuti iz tih sredstava. Hvala. **Batinić, Milorad Kolega Bačić, kad vas čovjek sluša sa strane tko vas ne zna pitao bi se pa odakle je ovaj čovjek došao kad takve podatke iznosi, a ja bih im odgovorio pa došao je iz Vlade HDZ-a koja je napravila puno gore nego što on priča da je sada. U zadnje tri godine vaše vladavine jedanaesta po metodologiji Europske komisije imali ste deficit od 63 zarez nešto milijardi kuna. Deficit samo proračuna državnog proračuna, dakle za tri godine. Jel' to poboljšalo naše stanje vanjskog duga? Ne, nego ga je jako pogoršalo. Ukupno dakle u te tri godine plus sa deficitom, plus sa negativnom platnom bilancom preko 100 milijardi samo u te tri godine vaše vladavine ste ostavili u u naslijeđe nama a i svim građanima Republike Hrvatske. Prema tome, ja dozvoljavam i ovdje je govornica da se, da govori svatko. Bilo bi, da imate malo više političkog obraza barem vi koji ste sjedili u tim vladama koje su to napravile ne bi trebali to drugima prigovarati ali dobro. To je stvar vašeg političkog obraza. Naravno da ste ulagali i sami ste spominjali HAC, Hrvatske autoceste itd. Ja bih vam preporučio da ne govorite da ste ulagali u Hrvatske autoceste. Pa ne ide vam to na korist. Ne, vama to ne ide na korist jer je ono, jer vi ste gradili autoceste puno skuplje nego što je to radila prethodna Vlada ona Račanova. Dakle, po punoj većoj cijeni. radova, naplaćivanje triput istih radova za istu stvar itd. Prema tome, nemojte koristiti one argumente ja vam toplo preporučam koji vam ne idu na korist. Hvala. Molio bih kolegice i kolege da budemo strpljivi. Boro Grubišić, replika. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepa. Kolega Jelušić rugala se vrana vrani. Dakle, farbanje tunela po tri puta kako vi kažete, pa onda torbari, pa 50000 eura Fondu za privatizaciju jednom čovjeku to je za kavu kako reče onaj koji je davao tih 50000 u kuverti eura. Pa onda silni odvoz pijeska, šljunka itd. u visini od 100 milijuna eura je oštećena Hrvatska država i to da ne govorimo o situacijama, možete pročitati knjigu koja se zove "Kako je Sanader ukrao Hrvatsku" pa ćete vidjeti sve to skupa. Ali mislim uglavnom vi to i znate. Međutim, u 2013. godini ova Vlada je potrošila sto milijuna kuna za konzultantske usluge. Pa da podsjetim malo za koje sve konzultantske usluge je davala hrvatska Vlada i kome. To mi recite. Dajte malo, promislite malo. Koliko je 2014. potrošila? Više od 100 milijuna kuna. Dakle, idemo mi zbrajati to sve skupa i vidjet ćemo se da je pravo čudo da ova Hrvatska država stoji i opstoji još pored svih takvih farbanja tunela i vaših konzultantskih usluga koje su daleko premašile dopuštene brojke koje i Državna revizija Državna revizija kao neovisna institucija navodi u svom izvješću. Prema tome, nemojte previše vući tunele, ima i drugih stvari počevši od master plana, propalog plana hrvatskih bolnica, od privatizacije Croatia osiguranja i niz drugih stvari gdje će biti napisana i druga knjiga kada vi odete s vlasti. Ali vidjet ćemo kako će zvati onda. Hvala. Odgovor kolega Jelušić, izvolite. **Jelušić, Ivo (SDP)** Kolega Grubišić, hoćete reći rugala se vrana vrani, dakle da smo za vas iz HDSSB-a i SDP i HDZ isti. Pa da shvaćam. da shvaćam. Jesmo u jednom dijelu smo vam isti jer ste oporba i njima i nama i bili i jeste i jer se borite, dakle protiv i jednih i drugih za svoje političko nebo. Ja to razumijem. Međutim, vi na žalost vašu, a na sreću Hrvatske niste imali priliku vladati Hrvatskom, pa onda vama ne možemo to prigovoriti. Ali imate na vašu sreću, na žalost Hrvatske priliku vladati u Slavoniji, pa vidimo da niste u Slavoniju baš uspjeli napraviti neku prosperitetnu regiju. Niste baš napravili. Prema tome, pogledajte se i vi u svoje zrcalo šta ste vi tamo napravili. Prema tome, ja ne bih pogotovo ne govorio sad o ovima stvarima koje su polukriminalne i kriminalne s čim ste vi započeli, jer bi se tu moglo pročešljati kod vas nešto ako se ne varam, čitao sam da nešto se i kod vas češlja tamo ili češljalo se. …/Upadica: Sitno./… Sitno, sitno. Je sitno, je sitno zato što nemate puno. Da imate puno, da imate puno bilo bi puno više. Da, a što se tiče Croatia osiguranja što se tiče Croatia osiguranja naravno da u Hrvatskoj postoji problem ili uteg ili ja bih rekao taj istočni grijeh loše pretvorbe i privatizacije. Croatia osiguranje će sigurno biti jedan od najboljih primjera toga. na međunarodnom natječaju prihvaćena je ponuda koja je davala najviše. Na sreću je to hrvatska firma, a ne Poljska uz dužno poštovanje i nečija strana nego naša. Koliko vidimo ta firma i dalje radi, povećava svoj tržišni udio. Nije isporučila zaposlene na Burzu nego i dalje zapošljava. Dapače, restrukturirala je firmu gdje sada dvije trećine radi direktno u prodaji, a ne u uredima. Prema tome, napravljen je jedan dobar posao za razliku od prethodnih privatizacija kada su

To naravno na prvi pogled izgleda točno, dakle kamata koju će se obračunati iznosit će ukupno negdje 700, 800 tisuća eura no međutim da ponovim ove brojke koje ovdje pišu, da ne kažete da izmišljam. Dakle, ulaganja u PPK će biti 12 milijuna, a za upravljanje tim PPK-om će biti isplaćeno 3 milijuna i 600 tisuća eura. To je 30 i nešto posto. Pretpostavljamo da će biti 20-ak milijuna pa opet ako će biti 3 milijuna i 600 koliko je to posto? Dakle, vraćat će se 20 milijuna, koristiti će se 12 jer će netko potrošiti 3 milijuna i 600 na upravljanje. Plus milijun i 400, odnosno milijun i 500 na konzultantske usluge za što? Dakle, mi kažemo da ćemo biti kadri povući 10 milijardi eura iz strukturnih fondova. A ovdje nismo bez konzultantskih usluga i nekakve obuke ako to ne znamo danas napraviti bez milijun i 500 mislim što radimo? Ne govorimo da ovakve stvari ne trebaju. A što kaže kolega Borić, ne trebaju. Jer nam je 250 milijuna na raspolaganju fondova upravo za tu namjenu, A kaže ministar u jednom odgovoru da će to eventualno biti moguće koristiti nakon 2017. godine. Pa što nam treba ovih 20 milijuna? Da zaposlimo konzultante za milijun i pol? Ili da platimo 3 milijuna i 600 fondu koji će upravljati sa 12 milijuna ukupno? I kažete da je to povoljan zajam. Je, ako hoćemo mazati oči hrvatskoj javnosti. A druga stvar FGS-ovi su spominjani, prvo ulaganje koje ste vi učinili iz FGS-ova je bilo 50 milijuna u Centar banku koja je nakon tjedan dana otišla u stečaj. To se zaboravlja pomalo, a možda i ne, vidjet ćemo na kraju. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Jelušić. Izvolite. Kolega Popijač što rekoh, ne porekoh. I dalje tvrdim da je ovo povoljan zajam i da danas ponovit ću bilo tko kada mu se ponudi ovakav zajam, dakle uz kamatu manju od 1% uz poček od 4 godine da krene u bilo kakav projekt sigurno ne bi se premišljao niti dana. Uz ovih 20 milijuna zajma generira se još dakle 80,5 milijuna privatnog kapitala. Prema tome to je još dodatno generiranog 9,5 milijuna privatnog kapitala koji će se zajedno s ovim udružiti dakle u ove projekte o kojima govorimo. Govorite o konzultantima itd., pazite, vi ste isto bili u poduzetništvu znam, a i ja sam bio, vi danas uzmite bilo koju firmu početnika on nije u stanju krenuti nigdje dalje ako nema određenu podršku konzultantske firme ili nekoga jer naprosto čovjek ne može, on nije u stanju doći od šaltera banke dalje u bilo kojem poslu. Prema tome, danas naprosto neke stvari ne mogu mali poduzetnici raditi bez pomoći sa strane. To mogu eventualno velike tvrtke koje imaju na desetine ljudi svih profila, pravnika, ekonomista itd. Ali mali poduzetnici oni nemaju, obično nemaju ni pravnog puno ni ekonomskog znanja i njima je potrebna pomoć i suradnja sa drugima. A i to mora netko platiti. Znate, nemojmo samo svoditi stvari, nemojmo dakle onaj posao koji je ako mogu tako reći intelektualne naravi da je to manje vrijedan posao. Pa i taj posao ako se radi i to je pošten posao i treba i njega pošteno platiti. Prema tome, kamo sreće da mi napravimo takvo restrukturiranje našeg gospodarstva da što više radimo upravo takve poslove i na domaćem i na inozemnom tržištu, a sad možemo u EU ravnopravno konkurirati i pružati usluge u tom smislu, pa da naplaćujemo taj posao koji je višestruko plaćen jer je bolje kvalificiran od onih manje kvalificiranih. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime kluba HDSSB-a Boro Grubišić, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnikom. Ja bih pročitao zapravo ključne riječi ovog zakonskog prijedloga. A to je na str. 4 piše: "Fond poduzetničkog kapitala kojim će upravljati privatno društvo za upravljanje investicijskim fondovima i za kojega će se izdvojiti 3,6 milijuna kuna za njegov rad." Pardon, 3,6 milijuna eura. I kad zbrojimo ovih pod točkom 3. milijun i pol eura to je 5,1 milijun eura ili 25% ukupnog kredita. Pa kada onda govorimo o kamati od 0,38% onda treba u neku ruku pribrojiti i ovih 25% što je pojela maca zapravo. Ili kako kažu u narodu kuma dala, kuma pojela. Tako i Investicijska banka, dakle ne ona nego ova privatna tvrtka ili kako hoćete opet pod krinkom konzultacija itd. netko će u tome umočiti dobro prste i zaraditi eto 5 milijuna eura a putem kredita koji je vrlo jeftin i kojega će vratiti hrvatski narod, svi skupa mi. Eto to je kredit. Iako kažu da postoje rješenja i alternative u europskim fondovima u kojima je predviđeno za SMS kako kažu dakle small and middle enterprises, mala i srednja poduzeća i postoji takav fond, koji je predvidio pomoć EU za milijun takvih poduzeća u EU kako bi se barem kažu tako u onom tekstu barem svako od tih poduzeća proizvelo jedno novo radno mjesto kako bi se zaposlilo milijun novih ljudi u EU što je velika brojka, milijun novih ljudi zaposliti u jednoj EU koja ima 500 milijuna stanovnika to je kao kada bi u Hrvatskoj zaposlili 42 tisuće ljudi. Što još reći o ovom kreditu? Kažu da je jeftin kredit. Nema jeftinog kredita, nema te banke koja je sračunala da će dati jeftino kredit, to je varka, optička ili neoptička ili putem ovakvih stavki koje su napisane pod ovim brojem 2 na stranici 4 koje sam pročitao. Dakle na neki način nema jeftinog kredita. Sjećam se jednog bivšeg ministra financija koji je otišao u Ameriku po jamstva ne znam za čega, Hrvatske vode ili tako nešto i rekao da je dobio jamstvo od milijardu i po dolara ali to nije kredit nit je dug. Tako je rekao, nije to kredit i prošli tjedan IBRD investicijska banka za obnovu i razvoj također je dala jamstva u visini milijardu i tristo milijuna eura za Hrvatske željeznice. To nije dug, samo što je javni dug Hrvatske dosegnu sa 55, 56% kad je došla ova Vlada, 58% kad je došla ova Vlada na čelo ovo države došla je eto gotovo do 100% bruto društvenog proizvoda. Nećemo mi sad govoriti u čemu se to sastoji i kako šta je javno, uglavnom javni dug je gotovo 100% BDP-a, ali svako dan evo sad, ali svaki dan evo sad od prošlog tjedna i još ovih malih 20 milijuna kuna, prošli tjedan milijarda i tristo deset milijuna eura i ovih 20 milijuna eura i možde će biti još nešto do kraja mandata. Uglavnom javni dug se povećava. Bile kamate male 0,38%, bile nešto veće kako god okrenete ali to je javni dug. O onome što je bilo započeto u raspravi žestoko mogli bi mi cijelu noć i dan pričati o o potezima jedne, i druge, i treće Vlade, ili zapravo ove dvije su vladale koalicije a što se tiče HDSSB-a gospodine Jelušić pa valjalo bi da nam narod i da priliku pa da vide kako ćemo se mi ponašati u tome. Ne možete unaprijed govoriti da ćemo biti nekakvi loši, i kriminalci, korumpirani ili pak davati novce za konzultantske usluge šakom i kapom kako to vi radite, a znamo i kome, i danas je bila ovdje i stanka u Saboru zbog nekih stvari, a ti to znate dobro, gospodin Mesić je o tome govorio iz HDZ-a. Prema tome, nemojte unaprijed govoriti kakvi ćemo mi biti. Pa vidjet ćete u ostalom, živi ostalom, živi bili pa vidjeli. Niti ima mjesta vrijeđanju ikoga i kome zbog prezimena ili aluzije na nekakvo prezime. Pa ja bi bio veliki bor, a ovaj ima mali itd. mislim smiješno ali to je potpuno bespotrebno. Kaže gospodin ministar da je malo i srednje poduzetništvo ostvarilo novih 16 tisuća radnih mjesta, 24% je povećalo izvoz i 9% je veći prihod nego što je bilo ranije. ranije. Ne znam sada na koje godine se točno odnosi, jel to na 2014.u odnosu na 2013.pa potpuno je, ne može to kao što kaže gospodin Lucić samo od sebe, nije to samo od sebe. Naravno da su ukinute carinske barijere unutar EU i da naši gospodarstvenici mogu bez carina izvoziti svoju robu, poglavito oni koji imaju kvalitetnu robu, koji imaju kvalitetnu proizvodnju i kvalitetne proizvode. samim time nam se otvorilo tržište i svi oni koji imaju kvalitetne proizvode mogu izvoziti bez carine u sve zemlje EU i to je dobro i to ne treba naravno to špotati ili kritizirati nego treba to pohvaliti, ali to je donekle pridonijelo, a jasno i programi koje evo i ministarstvo, neću ni vas gospodine Maras zaobići sa nekim vašim potezima koje ste napravili, sve skupa doprinijelo je tome da je donekle oživjelo i prodisalo malo i srednje poduzetništvo. Kako i kome će krediti biti udijeljeni ako kako kaže kolegica Holy nemamo zakona o inovatorstvu, pa onda ne možemo i definirati potpuno što je to inovatorstvo, hoće li biti, neću unaprijed sumnjati kao što gospodin Jelušić sumnja u HDSSB i u njegove vrijednosti, hoće li biti da kažem manipulacija prilikom dodjele ovih kreditni sredstava i to ne znamo, ali zapravo Zakona o inovatorstvu nemao, to je činjenica. Ulaganje u inovacije i u inovatorstvo u u proizvodnju u tom smislu u Hrvatskoj je trajno stoji, trajno da kažem stoji na nekih 0,7%, tu i tamo koja decimala više ili manje. Azijske zemlje ili azijski tigrovi koji su nekad tako se zvali i važili poput onog Tajvana kojega je spomenula kolegica imaju daleko veća ulaganja u inovacije i do 55 u odnosu na BDP.

neprilike ili ne znam nepotrebne ne smo kritike, nego li i to da se odbija ovakav. Pa kad smo već toliko dužni i tih 20 milijuna eura koje ćemo zadužiti putem Investicijske banke za obnovu i razvoj koje će ići nadajmo se u inovacije i u malo i srednje poduzetništvo. Dakle, evo nećemo imati neke velike primjedbe ali nas malo boli kada vidimo da evo od tih 20 milijuna eura 3,6 milijuna eura ide za upravljačku upravljačku naknadu koja se plaća društvu, dakle za upravljanje i troškove osnivanja fonda i još milijun i pol kuna za konzultantske usluge. Osim toga ja vas molim da ne znam kako to jeli to uobičajeno kada pišete da je rok vraćanja kredita 10 godina, a onda još kažete uključujući i 4 godine počeka, pa to za 6 godina moramo vratiti kredit kada ga počnemo vraćati onda ga moramo vratiti za 6 godina, jel tako? a taj grace period 4 godine eto to je tako, ali zapravo moramo vratiti u roku od 6 godina kada se počne vraćati. Pa onda ovakva definicija kaže rok otplate 10 godina uključujući poček od 4 godine, pa za 6 godina ga moramo vratiti kada počnemo vraćati jel. Prema tome nije baš sve tako bajno kako piše, ali s obzirom da želimo da kažem napredak malog i srednjeg poduzetništva želimo napredak inovacija pa bar ovih 20 milijuna eura da se uloži u to inovatorstvo iako bez pravoga zakona o inovatorstvu. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Domagoj Hajduković, replika. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Grubišić dobro je čuti da podržavate prijedlog ovog zakona, mislim da to daje na ozbiljnosti i stranici koju predstavljate očito je i mislim da se tu možemo složiti, da se radi o potpori koju naši inovatori i naši poduzetnici trebaju. Dakle to mi je drago čuti. Ono što bi htio reći i što je potrebno po mom mišljenju i isto mislim da se tu slažemo, da je potrebno dati institucijsku potporu ali i pokušati uvući što više privatnog kapitala u naše inovatorstvo i u poticanje malog i srednjeg poduzetništva, upravo zbog toga što je većina hrvatskog gospodarstva upravo jesu i čine mali i srednji poduzetnici. Podsjetit ću vas na to da je ovo ministarstvo upravo i donijelo prvi puta u povijesti Hrvatske moderne države Strategiju razvoja poduzetništva i da je inovatorstvo i poticanje istoga upravo i dio te strategije kako dalje razvijati i strateški promišljati u razvoju i investicijama javnog novca u pomoć poduzetnicima. Hvala. Hvala lijepo. Kolega Hajduković, znamo redoslijed da ne kažem plodored kako mi u Slavoniji kažemo jeli kako ide ideja, pa onda strategija, pa provedbe. Međutim kažete da imamo strategiju, da strategija, kako provesti tu strategiju to je taj problem. ako ćemo provoditi dižući kredite da bismo potpomogli inovatorstvo to baš nije uredu, a znamo i da postoji kako sam već rekao u EU fond u svezi takvih projekata koji ima dovoljno novaca. Netko kaže da to možemo tek od 2017.netko kaže da možemo i ranije, ja mislim da su to fondovi koji su na raspolaganju trenutno Hrvatskoj i dok to apliciramo sada tko zna kada će doći na red za konačnu isplatu iz tih fondova. Međutim, evo gospodin Lalovac je potpisnik ovog ugovora, a evo mi ga moramo kako kažu ovdje izglasati u Hrvatskom saboru. Tako da HDSSB je za ovaj zakon samo zato što želimo poticati inovatorstvo, pa čak vi znate da je u Slavonskom Brodu krenulo se sa ispitivanjem automobila na vodu, međutim to je na naftaški lobi i ostalo zabašureno i nema nema nekakvih daljih glasova oko toga, iako je čovjek na tragu upravo proizvodnje takvog automobila koje bi imalo pogonsko gorivo vodu.

Kolega Grubišiću s obzirom da ste posebno istaknuli, a vi inače volite istaknuti ono sve što je negativno u vašim raspravama da je ova Vlada jedna od najneučinkovitijih odnosno da spada u 6 onih, ali evo pa da nasuprot tome kažemo da po najnovijim istraživanjima Eurostat-a Hrvatska je zabilježila najveći rast industrijske proizvodnje među zemljama EU koje imaju trend pada, a Hrvatska je ovaj put zabilježila rast od 4,4%.

pitajte vi narod jel mu porasla industrijska proizvodnja i kako on živi, pa oni će vam reći, oni to dobro osjećaju kako je porasla industrijska proizvodnja. I idemo sa zastavama na ulice i vičemo naprijed industrijska proizvodnja. Super. Nije ništa poraslo. Ja nisam rekao da je ova Vlada najneučinkovitija, to ste vi izmislili, to je netko rekao iz kluba HDZ-a, a ne ja. Evo kaže Matušić svjetski forum rekao pa sada vi se žalite svjetskom forumu dajte mu repliku, a ne meni. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. I završno u ime predlagateljice, ministar Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Hvala na konstruktivnim raspravama. Evo ja ću dati mali prilog za buduće rasprave gospodina Grubišića znači nije ni 100 ni 95 nego 87% javnog duga je u BDP-u tako da, to je od 95 do 87 jedno 25 milijardi kuna, malo sitno ne, kak velite. Tako da znate. Ali još jedna stvar koja je vrlo bitna za raspravu, a to je da je u kamatama to povećanje što ste rekli 100 milijardi u zadnje 4 godine, a nije ni toliko nego nešto manje je preko 50 su kamate 50 su kamate koje su moraju plaćati. Hrvatska je vrlo blizu primarnom suficitu tako da sve te stvari treba uzimati u obzir i treba uzimati u obzir da nismo tu kritični ni EU, da ima zemalja koje su puno gore od nas. Tako da evo to je taj mali uvod vezano uz vašu raspravu ali hvala vam što ćete podržati u ime Kluba zastupnika HDSSB-a, dobro je da i ljudi koji nisu formalno u koaliciji prepoznaju kvalitetu projekta i žele poduprijeti. Mada argumentacija možemo još tih 20 milijuna eura nije to tako strašno ne bi trebala biti, trebalo bi biti više trebalo bi biti više usmjereno da ćemo to iskoristiti na jedan kvalitetan način, podupirati inovativne male poduzetnike da budu još bolji. Drago mi je da ste primijetili da ništa u životu ne ide slučajno pa niti rast prihoda malih i srednjih poduzetnika proteklih godina, da ima zasluga i ova Vlada. I to je tako, znači ništa se ne dešava samo po sebi jer da se tako dešava onda bi vjerojatno rasli i u proteklim mandatima, proteklih Vlada a ne bi izgubili 11% BDP-a od 2007. do 2011. godine. Znači jedan veliki napor je uložen pa i osnivanjem ovog ministarstva i u ovakvim projektima da mali i srednji poduzetnici krenu naprijed. I podupiremo ih na način, ne na onaj način na koji ste vi isto spomenuli a to je da se daje za kavu i da se netransparentno radi, doduše kao što ste rekli sitno se tako radi i u Osječko-baranjskoj županiji, tamo je bilo isto određenih curik varijanti, poticaj dobiješ pa onda moraš malo i vratiti, tako bar kažu ovi istražitelji za župana i za pročelnika za gospodarstvo. za pročelnika za gospodarstvo. Tako da tako se ne radi, u hrvatskoj Vladi se radi transparentno. Poticaji iako nisu svi isplaćeni oni su namijenjeni strogo namjenski i tim više i tim više svaka kuna hrvatskih građana je dana hrvatskim poduzetnicima i rezultati se vide. Ono što je bitno, bitno je reći da ove tri komponente ćemo iskoristiti i da se pripremimo za fond o kojem je govorio gospodin Bačić 2017. godine. Mi ćemo imati fond iz unije koji će biti možda nešto i veći od ovoga, nekih 40 milijuna eura ali jednostavno nemamo vremena čekati godinu i pol dana jer mnoge naše tvrtke u ovom trenutku trebaju kapital. I ja evo iskreno se nadam a u raspravi gospodina Popijača sam i prepoznao da će Klub zastupnika HDZ-a podržati također ovaj zakon zbog toga što su kolege iz HDZ-a i najavili potrebu za takvim fondom barem u ovim konzultacijama koje su imali sa njemačkim IFO institutom. Znači mi radimo u biti ono u čemu HDZ, odnosno IFO institut mašta i predlaže, znači s te strane radimo nešto što je korisno i tu očekujemo podršku. Ovo je u biti ono šta Hrvatskoj treba po mišljenjima svih. I vladajuće stranke, vladajuće koalicije i po mišljenju opozicije i nema razloga da ne dobijemo podršku. I po još jednom razlogu a to je da je zaduženje vrlo, vrlo Evo rekao sam prvo u uvodnom pa sam se kasnije korigirao, znači 0,39% je u ovom trenutku kamata ovisno kako će se EURIBOR kretati, ona će biti nešto viša ili nešto niža, vjerojatno ovo je povijesno najniža kamata i stanje EURIBORA pa vjerojatno neće biti niža ali opet će biti jako, jako povoljno i taj novac možemo kvalitetno iskoristiti. I ako danas, odnosno sutra to izglasamo u Hrvatskom saboru ja sam uvjeren da ćemo imati fond i provedeno javno nadmetanje već do kraja 9., 10. mjesecu, da će prva ulaganja biti do kraja godine. I to je ono što treba i nama i našim poduzetnicima. Zato evo, hvala vam na raspravi i nadam se da ćete sutra na glasanju svi podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Imamo dvije replike, Boro Grubišić, izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Gospodine ministre rekli ste aludirajući na HDSSB da nismo formalno u koaliciji pa bi se dalo naslutiti da smo neformalno u koaliciji, međutim nemojte se nadati tome, niti smo formalno niti smo neformalno niti ćemo ikada biti ni formalno ni neformalno u koaliciji sa kukuriku koalicijom dok ima nekih u toj kukuriku koaliciji koji rade zapravo protiv Hrvatske. Tako da znate. A šta se tiče BDP-a, javnog duga koji se odnosi a prema BDP-u on je 95% koliko god vi nama ovdje o tome da kažem, neću reći lagali ili izbjegavali istinu. On je 95% BDP-a. Pa vi to pretvarajte kako god hoćete u milijune ili milijarde eura. A što se tiče gospodina našeg župana, kako vi kao ministar se usuđujete prejudicirati odluke sudskih organa, to mi nije jasno. Pa vi valjda bolje poznajete zakon od nas. A vi već sada izjavljujete o nekakvom muljanju, itd., tvrdeći da je netko lopov a da pri tome to nije ni utvrđeno. to kao blagajnik SDP-a vi to unaprijed znate kako se to radilo? Ja ne znam kako se to radilo. Prema tome, koliko ste novaca bacili u vjetar plaćanjem konzultacija za monetizaciju Hrvatskih autocesta, 51 milijun kuna? Koliko je tzv. FIMI MEDIA od strane SDP-a, npr. u Đuri Đakoviću koja je Biznis klinika uzimala 31 tisuća kuna od Đure Đakovića dok je Kovačević bio iz HNS-a direktor Đure Đakovića. Koliko puta ga voze svaki dan tamo i nazad iz Đure Đakovića i plaća se goriva, vozača, automobil i sve ostalo. Doći će sve to na red, samo ima vremena, polako, radi Cvitan svoj posao.

Ja sam samo rekao pošto ste vi suflirali sitno, sitno kada je rekao pa sam mislio da vi mislite na te stvari. A što se tiče koalicije nisam spominjao koaliciju, evo HDSSB je, meni je drago da ste vi podržali iako niste dio vladajuće koalicije. Tako, to sam rekao. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Zaključujem raspravu, glasovati ćemo naknadno. Zahvaljujem ministru Marasu sa suradnicima. Kolegice i kolege nastavljamo sa radom.